vam.Želim da obavestim sve narodne poslanike da je njihovoj koleginici Sonji Ilić, trudnici u osmom mesecu trudnoće, zbog šok bombe i suzavca pozlilo i da se, takođe, borimo da spasemo nju i da spasemo bebu.Još jednom, svaka vam čast šta ste uradili. Svaka vam čast šta ste uradili. Da li ste ponosni? Tri žene, jedna trudnica u osmom mesecu trudnoće, samo zato što je narodna poslanica, samo zato što se drznula da ima sopstveno mišljenje koje se, eto, desilo da bude drugačije od vašeg mišljenja, da pogine i ona i da izgubi bebu. To ste uradili Kurtijevim terorističkim metodama bacanja šok bombi i suzavaca u Dom Narodne skupštine, najveće zakonodavno i najvažnije predstavničko telo svih građana. Vi ste taj suzavac bacili na sve građane Republike Srbije. Niste to bacili na članove Vlade i na narodne poslanike. Bacili ste suzavac i šok bombe na sve građane Republike Srbije.Jasmina Srbije.Jasmina Karanac, narodna poslanica, sa teškim povredama glave zato što ste je pogodili u glavu šok bombom i narodna poslanica Jasmina Obradović koje je dobila moždani udar i bore joj se za život zbog vaše šok bombe zato što vi tako želite na vlast i još jednom – preko leševa, ništa nije važno.Šta ste samo trebali da uradite? Trebalo je samo da smislite politiku, da imate plan i program, da imate viziju za Srbiju i da tu viziju ponudite građanima Republike Srbije, ali vam je lakše da bacate i da gađate građane, narod ovde i narodne poslanike šok bombama, nego da sednete, radite, ugrejete stolicu i da smislite plan, program i viziju. Lakše je tako, preko ulice.Neka je Srbija videla. Ja se nadam da će naše tri koleginice biti dobro i pored toga želim da zamolim sve naše narodne poslanike, nas narodne poslanike opozicije, mi ćemo danas raditi u skladu sa Poslovnikom do 18.00 časova i mi sutra nastavljamo, ali vas molim da mi sami, narodni poslanici, nakon 18.00 časova, mi ostanemo ovde i mi ovo počistimo. Nisu jadne ove žene koje rade u Skupštini, nisu te jadne žene krive da čiste vaša jaja, vaše šok bombe i vaše suzavce. To ćemo mi narodni poslanici većine, mi ćemo to očistiti. Ovo je naša Skupština, svih građana Republike Srbije. Neće one to raditi. Ostaćemo mi posle i mi ćemo da očistimo.

narodni poslanik Branimir Jovanović.Izvolite, poslaniče, i samo napred vi se čujete u programu tako da se ne obazirite na siledžije.Izvolite. Hvala.Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, građani Srbije,

nikada nikoga nisu prekidali dok govori, a kamoli fizički nasrtali na bilo koga.Ideja nam je bila da danas razgovaramo o zakonima koji su na dnevnom redu. Nažalost, mi danas govorimo o ružnim scenama u Skupštini. Sa velikim žaljenjem konstatujem i moram da kažem da je naša koleginica, Jasmina Karanac, zadobila povrede glave pri malopređašnjem haosu. Moj kolega Muamer Bačevac, umesto da govori danas, morao je 10 minuta da reanimira koleginicu Jasminu Obradović. To su ružne scene koje šaljemo odavde. To su ružne poruke koje šaljemo.Ja se nadam da će poslanice koje sam pomenuo da se oporave što pre. To je najvažnije.Kada govorimo o političkim porukama, još jednom ću da ponovim, jedino rešenje je dijalog, jedino rešenje je razgovor. Nasilje bilo kakve vrste nije rešenje. Ovo je sramota za srpski parlamentarizam čemu prisustvujemo danas. Kakva god da je situacija mora da se sedne za sto, mora da se razgovara. Ne smeta meni ako duvaju u uzele,

ovo danas u Skupštini, ko danas sprovodi nasilje.Mi ovde predstavljamo građane Srbije, svako na svoj način, svako kako ume.

jednom se nadam da će naša koleginica Jasmina Karanac se što pre oporaviti, kao i koleginica Jasmina Obradović. Hvala. Hvala kolega Jovanoviću.Reč ima Života Starčević. **Života Starčević** Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministri Vlade Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, ispred poslaničke grupe Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma izražavam nadu pre svega da će tri narodne poslanice proći dobro nakon ovog skandala koji smo doživeli u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Takođe Srbije.Takođe ispred poslaničke grupe Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma želim da izrazim žaljenje, protest, kako god hoćete, protiv onih kojima

je patentirao u onom sramnom prištinskom parlamentu Aljbin Kurti.No, danas je vreme kada razum i razboritost i nije tako na ceni, ja pozivam da krenemo u dijalog i da stvaramo jednu bolju i razumniju atmosferu u društvu.Što se tiče predloženog dnevnog reda, poslanička grupa Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma podržaće predložene zakone koji su na dnevnom redu, jer svi ovi predlozi tiču se boljeg položaja i boljeg života građana Srbije, bilo da je reč o setu obrazovnih građana, koji poboljšavaju koji poboljšavaju položaj veroučitelja, bilo da se radi o zakonu kojim se značajno povećavaju plate zaposlenima u visokoškolskim ustanovama, jer im se usklađuju koeficijenti sa koeficijentima zaposlenih u preduniverzitetskom obrazovanju, bilo zakoni koji se tiču poboljšanja materijalnog položaja i samih visokoškolskih ustanova, jer se znatno uvećavaju izdvaja države za njihov rad i funkcionisanje, pritom se smanjuje uticaj države, a povećava uticaj univerziteta u organima odlučivanja.Ono što je jako važno, država će studentima koji su na svojim fakultetima u statusu samofinansirajućih refundirati 50% školarine, koju oni uplaćuju Tu nije kraj brizi o mladima, jer će država Srbija subvencionisati i biti garant za jako povoljne stambene kredite za koje će mladi ljudi od 20 do 35 godina moći da apliciraju u narednom periodu. To će biti snažna podrška mladim ljudima na njihovom životnom i profesionalnom putu, ali će ohrabriti te mlade ljude da lakše se upuštaju u stvaranje a samim tim ovo je jedna pronatalitetna mera.Na dnevnom redu su i zakoni koji će dodatno urediti situaciju u finansijskom poslovanju, kao i zakoni kojima se stvaraju uslovi za realizaciju značajnih infrastrukturnih infrastrukturnih projekata poput projekta Ruma-Šabac-Loznica, širenja postojeće distributivne mreže „Srbijagasa“, ali i zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kojima će dodatno učiniti da se poveća bezbednost učesnika u saobraćaju na našim putevima.Kao što vidite iz priloženog, svi ovi zakoni realno utiču na poboljšanje kvaliteta života građana Srbije i zato će poslanička grupa Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma dati punu podršku ovim zakonima.Krenuću u obrazlaganje ovih zakona o obrazovanju i to ne zato što su to prve četiri tačke dnevnog reda vezane za obrazovanje, već i zbog činjenice da je to meni kao prosvetnom a ubeđen sam i celom društvu, to pitanje danas najvažnije.Neću pričati kao narodni poslanik i neću pričati iz cipela političara, već kao neko ko je čitav svoj radni profesionalni vek bio i ostao pre svega prosvetni radnik.Još u Petom veku pre Nove ere čuveni kineski filozof Lao Ce rekao je da je obrazovanje kao veslanje uzvodno – jednom kada prestanete, počinjete da se krećete unazad. To je jedna apsolutna i nepobitna istina koja važi za svakog pojedinca, tako i za čitav obrazovni sistem.Pojedinac uz pomoć obrazovnog sistema tzv. formalno obrazovanje ili samostalno, tzv. neformalno obrazovanje mora neprestano raditi na svom obrazovanju, naročito danas u informatičkoj informatičkoj eri kada se količina znanja kojom barata svet udvostručuje na svakih pet do osam godina.Računa se da će 90% onoga što ćemo znati 2065. 2065. godine biti otkriveno u predstojećih 40 godina. Zato svaki dan izgubljen u smislu edukacije i obrazovanja je zauvek izgubljen, jer znate, jedino što ne možete da vratite jeste vreme, a trku sa narastajućom količinom znanja polako, ali sigurno gubimo.Henri Ford je rekao „Svako ko prestane učiti je star, bilo da ima 20 ili 80 godina. Obrazovanje je skupo, ali je neznanje još skuplje“.Znate, nastavnički poziv je u svojoj najdubljoj suštini human poziv. Nema humanije svari, nego od dece stvarati pametne i obrazovane ljude. Obrazovni sistem i obrazovne ustanove postoje zbog dece, zbog mladih, zbog učenika, zbog studenata. Učitelj, nastavnik, profesor, to su ljudi koji profesionalno postoje zbog učenika. Oni su ti Oni su ti koji moraju voditi one koji uče kroz svet znanja i svet nauke i ne samo to, oni moraju vaspitavati u skladu sa postojećim civilizacijskim i društvenim normama i u skladu sa duhom, tradicijom i kulturom jednog naroda, u našem slučaju sa tekovinama koje neguju i građani Srbije.Znači, Srbije.Znači, nastavnici su ti koji moraju voditi učenike kroz sve to učeći ih vrlinama, moralu i kulturi moraju učenike voditi kroz sve to. Ličnim primerom i vremenom treba da postanu uzor mladima, svojim učenicima.

kako bi ostvarili neki lični ili politički interes, jer kako drugačije objasniti blokade osnovnih škola.Kao prosvetni radnik ja nikada neću upirati prstom u učenike ili studente, ali ću se kao prosvetni radnik obratiti jednom manjem delu kolega prosvetnih radnika. Drage kolege, postoji nešto što se zove profesionalna etika. Znate, možete zamisliti situaciju da lekar kaže da neće lečiti pacijenta, teško, ne zato što ga na to obavezuju zakoni ili Hipokratova zakletva, već zato što ih na to obavezuje profesionalna etika.Ništa

ili kada rektor Beogradskog univerziteta kaže da podržava studente koji blokiraju rad fakulteta, on u stvari istovremeno kaže da ga ne interesuju studenti koji hoće da uče, rade i polažu ispite. studente država ili vlast.Onog trenutka kada je taj famozni prošireni Rektorski kolegijum podržao blokadu univerziteta i fakulteta, samim tim onemogućio je velikom broju studenata da studira i na taj način je podelio studente. To je naravno protivustavno i protivzakonito, ali na stranu to, taj čin rektora i proširenog Rektorskog kolegijuma je svemirsku godinu daleko od elementarne, profesionalne etike.Kao

ali ne na štetu mladih, jer drage kolege prosvetni radnici, od vašeg obrazovanja mladih zavisi njihova budućnost i budućnost ovog društva.Ne sviđa vam se društvo? Borite se da ga menjate, ima mnogo demokratskih, legalnih i rekao bih moralno ispravnih načina za tu borbu, ali nemojte uništavati budućnost društva jer ste deo, nemojte uništavati budućnost onih zbog kojih profesionalno postojite, a to su mladi.Znate, đak prvak, koji ovih dana ne ide u školu biće profesionalno operativan, u najboljem slučaju za 12 godina. Došao je u školu da nauči da piše,

onda je nekom učitelju palo na pamet da kaže tom đaku prvaku nemoj da dolaziš u školu, nećete učiti slovima, nećete učiti osnovnim računskim operacijama, tablicu množenja, jer ja jesam učitelj, ali tebe Ana, Marko, Jovana, Ilija neću učiti, jer mi se ne sviđa društvo u kome živim, jer mi se ne sviđa kako funkcionišu institucije i ne sviđa mi se vlast.Kolege drage da li ste se i jednog trenutka zapitali kako se u toj situaciji oseća mala Ana,

osnovnim školama nisu ni započeli. Oni su ovih dana trebali da završe sa računskim operacijama sa jednocifrenim brojevima i da krenu sa dvocifrenim brojevima, naravno da nisu, jer njihovi učitelji ne drže nastavu.U isto vreme neki drugi učenici, neki Janko, Marija itd. sa kojima već pomenutima idu recimo u školicu košarke, sve su to naučili, jer njihovi učitelji se rukovode osnovnom profesionalnom etikom. Mislite o ovome drage drage kolege. Deca su to, te tanane ljudske duše, jako su zbunjeni. Protestujte, glasajte kako treba, budite u političkim strankama, ko vam brani, ali van škole. U školi dajte svu ljubav, znanje,

Oni nisu zaslužili da im oduzmete najlepši i najradosniji period u životu.Drage kolege, škole moraju da rade, lične ambicije, to je nešto za van škole. To je vaše pravo, ali je to nešto što deca, učenici u školskim klupama ne smeju da osete, pogotovo ne na sopstvenoj koži. Zato vas pozivam da se svi vratimo u normalne obrazovno vaspitne procese,

koje svakako nećete promeniti na bolje tako što škole neće raditi.Izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju biće između ostalog ispunjeni i zahtevi visoko školskih ustanova, taj četvrti studentski zahtev i mislim da je vreme da svi zajedno se uzmemo u pamet i razvijamo društvo znanja, nauke i jedno moderno visoko tehnološko društvo.Znate, od 18. do 25. februara delegacija grada Jagodine je bila u poseti Narodnoj republici Kini, posetili smo Peking, Zibo, Šangaj. Od Pekinga do Ziboa, od Ziboa do Šangaja i od Šangaja do Pekinga smo putovali vozom koji ide brzinom 350

gde je rečeno nikakav problem. Zašto je to tako i zašto vam ovo govorim? Zato što je moderna Kina razvoj svog društva bazirala na obrazovanju, na znanju, na visokim tehnologijama

Kabineti moderni i praktični.Tome moramo stremiti, drage kolege. To je ono što pričam danas, obraćajući se svojim kolegama prosvetnim radnicima. Mi moramo juriti najveće svetske obrazovne standarde, umesto da blokiramo moramo stremiti društvu znanja, nauke, visokim tehnologijama, jer samo tako možemo parirati i biti konkurentni u današnjem svetu. Sve to možemo. Samo tako možemo u 21.

jer je to nužno u, sada možemo reći, potpuno novom svetu.Na kraju, trudeći se da sačuvam koliko-toliko duh razuma i razboritosti u ovom mom govoru, u ovom vremenu kada razum i razboritost nije najviše

pucanj u društvo, u politički sistem, na kraju krajeva, jeste pucanj u zdrav razum.Znate, nakon Majskog prevrata, tadašnja Srbija bila je potpuno izolovana i odbačena od svih zato što niko nije želeo da sarađuje, niko nije smatrao dostojnom zemlju u kojoj zverski ubijaju

uglavnom vrti po osmom i devetom krugu Danteovog pakla. Prekjuče smo videli da mu i peti Danteov krug pakla jako prija. Naime, u tom petom krugu pakla Dante prepoznaje Filipa Argentija, svog političkog neprijatelja, i uživa

Mislim da bi zaista i nadležni organi morali da reaguju na ovakve izjave, jer je, jer je pojedini, vođeni svojim frustracijama, umisle da im je sve dozvoljeno i da im niko, ama baš ništa ne može.

ja se nadam iskreno da će našoj koleginici biti dobro, jer se zaista pitam kome će u tom slučaju biti krvave ruke. Hvala. Hvala vam, poštovani narodni poslaniče.Želim da obavestim građane Republike Srbije koji gledaju ovo putem direktnog prenosa da dok je narodni poslanik Života Starčević pričao o ispunjenju četvrtog studentskog zahteva, predloženim izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, dok je pričao o potrebi za obrazovanjem za osnovne škole i srednje škole, za zaštitu dece, ali pre svega o ispunjenju studentskih zahteva, da ste ga teško čuli zato što je narodna poslanica Marinika Tepić sve vreme čegrtaljkom ometala prenos i sprečavala da građani Republike Srbije, a pre svega studenti u blokadama čuju na koji način ispunjavamo četvrti studentski zahtev i time još jednom pokazali da im studentski zahtevi ne znače apsolutno ništa i da ovo nije borba za studente i za pravdu, da je ovo borba za njihovo političko uhljebljenje u vlasti na silu.Poštovani građani Republike Srbije i poštovani narodni poslanici, želim takođe da iskoristim ovu priliku da vam pokažem da ste postali heroji šiptarskih medija na Kosovu i Metohiji, heroji ste Aljbina Kurtija. Nadam se da ste zadovoljni, Aljbin Kurti je zadovoljan, a nadam se da ste i vi. Ovo je samo delić onoga kako vas šiptarski mediji slave.

postali teroristička banda, a ne političke stranke. Umeće Srbija da se odbrani, zadržaće Srbija svoju slobodu.Želim takođe da iskoristim ovu priliku da obavestim građane Republike Srbije da je predsednik Republike Srbije Srbije Aleksandar Vučić na putu da poseti narodnu poslanicu Jasminu Obradović, koja je imala moždani udar i koja se trenutno bori za život. A narodne poslanike opozicije, da njima poručim, desi li se nešto Jasmini Obradović, izgubi li život, pokrenuli ste u Srbiji nešto što do sada nikada nije bilo viđeno, nešto što nikada niko u ovoj zemlji nije pokrenuo. Sram vas bilo, teroristička banda, a ne političke stranke.Sada nastavljamo borbu za ispunjenje studentskih zahteva i za usvajanje Predloga zakona izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju,

fakultete.Nastavljamo da se borimo za ispunjenje i realizaciju studentskih zahteva, a iz nekog razloga jedino što opozicija danas ne želi, to je da se ispune studentski zahtevi. jedan, nisu glasali da se u dnevni red po hitnom postupku uvrsti Predlog izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, čime su pokazali da ne žele da se ovaj zakon usvoji i pod dva, mogli mogli ste, makar narodni poslanici iz opozicije, mogli ste makar da sačekate da raspravljamo i usvojimo taj zakon, izađemo u susret studentskim zahtevima studentima u blokadi. Niste, zato što vas baš briga i za studente i za njihove zahteve. Hvala vam što ste to pokazali studentima u blokadama, dobro je da su to videli.Reč ima narodni poslanik Akoš Ujhelji. **Akoš

zamišlja demokratiju, oni žele blokirati rad Skupštine, bacaju suzavce, čak i meni su uništili poslaničku jedinicu da ne bih mogao da govorim, međutim,

zakone.Nekoliko je razloga zbog kojih će poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara u danu za glasanje podržati predložene zakone na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2025. godini. Najvažniji razlog je da usvajanjem predloženih rešenja čini se finalni korak u ispunjavanju četvrtog zahteva koji su istakli studenti u protestu, a koja je dogovorila Vlada sa predstavnicima svih sedam državnih univerziteta.Dogovor podrazumeva da se u dodatnih 12 milijardi dinara za finansiranje visokog obrazovanja opredeli i 5,7 milijardi dinara za povećanje zarada zaposlenih u obrazovanju za 15,97% od 1. marta. Navedeni podaci su potvrda važnosti rešenja Vlade Srbije kojim se obezbeđuje gotovo 18 milijardi dinara za unapređenje visokog obrazovanja i studentskog standarda, time su obezbeđena ukupna izdvajanja iz budžeta za visoko obrazovanje koja znače povećanje ne od 20% koliko su tražili studenti, već skoro 35% i stvoreni su uslovi za umanjenje školarina za 50%.Takođe, predložene izmene Zakona o visokom obrazovanju jačaju autonomiju visokoškolskih ustanova kroz promenu sastava organa upravljanja univerziteta, fakulteta i akademija strukovnih studija, tako što će se učešće predstavnika osnivača u organima upravljanja smanjuje sa 30 na 25% u korist predstavnika zaposlenih na visokoškolskim ustanovama. Zastupljenost zaposlenih bi bila 60% umesto dosadašnjih 55%, dok se predloženi procenat učešća predstavnika studenata u savetu ne menja, ostaje 15%. skraćuje mandata organa upravljanja sa četiri na tri godine.Poštovani narodni poslanici, ekonomsko i stambeno osamostaljivanje mladih nije nova tema. Pre pet godina u februaru 2020. godine su počeli razgovori u planu da Srbija u narednih pet godina izgradi jeftine stanove za mlade.

odsto mladih u Srbiji ima svoj krov nad glavom, 66% živi u porodičnom stanu, a 17% iznajmljuje stan. Zato je za našu poslaničku grupu Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovine prve stambene nepokretnosti deo sistemskih napora koji predstavlja i ekonomsku i socijalnu i demografsku i populacionu meru. To je u suštini tema prava na dom i uživanje imovine i zaštite koristi prava na zaštitu od diskriminacije po različitim osnovama od godina i socijalnog i radnog statusa, do nivoa obrazovanja.Predloženi zakon omogućava kreditiranje mladih koji su zaposleni na određeno vreme, mladih koji su bez zaposlenja, kao i mladih koji se bave samostalnim delatnostima, a ne mogu da konkurišu za stambeni kredit kod kod poslovnih banaka imajući u vidu njihovu kreditnu politiku. Zahteve mogu podneti mladi od 20 do 35 godina, nema ograničenja kada je reč o visini primanja, kada je reč o nezaposlenima, oni su dužni da obezbede solidarno jemstvo kreditno sposobnog člana porodice. Maksimalni iznos

da kao garant izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita za finansiranje mladih u kupovini prve stambene nepokretnosti u skladu sa ugovorom o garanciji zaključenim između Republike Srbije i banaka i ovim zakonom.Ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom iznosi čak 400 miliona eura. Republika Srbija izdaje pojedinačne garancije banaka koje odobravaju kredite korisnicima u visini od 40% od iznos pojedinačnog odobrenog kredita u prvih deset godina otplate kredita.Za kredite odobrene u skladu sa ovim zakonom banke ne naplaćuju korisniku kredita troškove obrade kredita, ne naplaćuju korisniku kredita troškove upisa hipoteke i izdavanja liste nepokretnosti, ne naplaćuje korisniku kredita troškove overe založne izjave i troškove overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.Ono što je jako važno reći da kod ovih vrsta kredita procenat učešća je 1%, a kod komercijalnih kredita bez državne garancije je najmanje 10%, što npr. u jednom konkretnom slučaju znači da ako je vrednost nekretnine 50.000 eura, onda procenat učešća iznosi 500 eura, dok kod komercijalnih kredita najmanje 5.000 eura. Ovaj primer ukazuje na to da zahvaljujući predloženom zakonu mladi ljudi će moći na mnogo jednostavan način da kupuju prvu nekretninu.Poštovani narodni poslanici, ono što je za poslaničku grupu Savez vojvođanskih Mađara od posebnog značaja je da su u niz antidskriminacionih mera propisane i mere posebne zaštite korisnika kredita. Naime, propisana je obaveza banke da korisnicima koji maju problem u otplati stambenih kredita ponudi dve opcije kao olakšice.Prvo, nekretnina dužnika se neće oduzeti automatski već je uspostavljen rok od 60 dana da je oni sami prodaju. Ako ne uspeju onda predati nekretninu banci, čime se smatra da je obaveza izmirena. Ovo rešenje predstavlja zaštitu korisnika kredita od postupka izvršenja jer se u tom postupku nekretnina prodaje za nisku cenu, a dužnik i dalje ostaje dužan banci.Posebno se zahvaljujemo gospođi Jorgovanki Tabaković, guverneru NBS, koja je članovima Odbora za finansije detaljno obrazložila suštinu seta finansijskih zakona, Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama, o zaštiti korisnika finansijskih usluga, o deviznom poslovanju, o Zakonu o NBS, obrazložila je mehanizme zaštite i olakšice koje će imati korisnici stambenih kredita, mehanizme nadzora i ovlašćenja NBS u postupcima kontrole u slučajevima neovlašćenog obavljanja deviznih poslovanja i posebno dodatnu zaštitu javnih sredstava na teret onih koji prouzrokuju ovakvu situaciju, odnosno samih banaka. Za buduće korisnike stambenih kredita od značaja su i rešenja kojima se ograničavaju kamatne stope i kamate na kreditne kartice. Ograničenja kamatne stope u primeni od 1. januara 2025. godine da bi se u slučaju naglog rasta ostavilo više vremena za usklađivanje.Kada

to za nas znači da je prioritet državne politike očuvanje prirodnih resursa Srbije i da se uz poštovanje tržišnih principa uzimajući u obzir cene zlata na svetskom tržištu radi na uvećanju deviznih rezervi.Za

za obrazovanje Propisa Uprave nacionalne manjine, nacionalne zajednice da su i srednje škole dužne da pored

važno je da se u tri zakonska predloga termin „izborni program“ menja terminom „izborni predmet“, da bi se naglasilo da su i ovi predmeti obavezni, jer se osam manjinskih jezika izučava u okviru izbornog predmeta Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture.Na kraju, želeo bih da kažem da naša naša stranka Savez vojvođanskih Mađara od osnivanja se zalaže za glas razuma, jer glas razuma nema alternativu. Hvala na pažnji. **Ana Brnabić** Hvala vam, poštovani narodni poslaniče,

Uvažena predsednice Narodne skupštine, ministri, poštovani narodni poslanici,

inače sam imao u skorije vreme operaciju polipa na glasnim žicama i danas sam imao izvesnih problema od dima i suzavca i još šta je sve bacano ovde, ali, krenimo na tačke dnevnog reda.Pred nama se nalaze zakoni, Zakon o visokom obrazovanju, koji, između ostalog, ispunjava četvrti studentski zahtev. Ali, moram reći da se naše društvo nalazi u izvesnoj specifičnoj političkoj situaciji, čemu ste mogli da svedočite i danas. Nazvaću tu situaciju političkom krizom, jer se država nalazi u jednoj šahovski rečeno pat poziciji.Posle

krizom.Studenti su započeli svoje proteste pre svega zbog torture i fizičkog povređivanja koje su doživljavali na ulici.

Svako od nas, da bi razumeo studente, mora sebe staviti u poziciju njihovog posmatranja na stvari i u njihov položaj, iz njihovog ugla, a zatim iz opšte čovečanskog ugla.Možemo pristupiti studentskom protestu na različite načine i možemo da se ne slažemo oko forme, kako se putem plenuma stupilo u takav oblik protesta, ali kao profesor želim da vam kažem da je ovde potrebno da se koncentrišemo oko same suštine. Ponoviću vam.Dakle, možemo da se razlikujemo oko forme, kako je do protesta došlo, ali kao profesor želim da se koncentrišemo na suštinu i jasno i nedvosmisleno kažemo - studenti su u pravu i treba da im odamo priznanje za to što su u pravu. da kažemo da su njihovi zahtevi da institucije rade svoj posao iskazani zapravo na najbolji mogući način, a suština je da i mi insistiramo da institucije rade svoj posao. To je valjda normalni ljudski zahtev, normalan zahtev svakog čoveka, a trebalo bi da bude zahtev i ovog parlamenta, nažalost.Ali, ovde imamo jedan mali problem. Dakle, studenti nama kažu - institucije treba da rade, ali smo svedoci da da institucije visokog obrazovanja, fakulteti, nažalost, ne rade. Oni koji zahtevaju da sve institucije rade, njihova institucija ne radi. Šta učiniti da se reši taj problem?Moramo

treba naći način za dijalog i način za rešenje da svi ni ne budu zadovoljni. Evo predloga:Pod jedan, da se ne delimo, već da pokažemo istinsko državno i narodno jedinstvo. Kako to uraditi?

će ovi učesnici demonstrirajući jedinstvo saopštiti da su studenti u pravu i da im odajemo priznanje. Takođe, da smo saglasni sa njihovim dokumentom koji su pre nekoliko dana napravili i nazvali ga "Studentski edikt", smatrajući da je to dokument vrednosnog karaktera. Dakle, najveći autoriteti u Srbiji da povedu dijalog. Za to se zalaže Zdrava Srbija.Pod dva, narednim a to je formiranje Vlade Republike Srbije, jasno i razgovetno, programom i sastavom Vlade, pokazati opredeljenje da su nam važni kompetentni i stručni ljudi sa integritetom. Taj program

parlamentu povratiti autoritet i ugled, kao institucije koja ima najvišu zakonodavnu i kontrolnu funkciju, primenjivati Poslovnik i to za i to za sve poslanike, bilo da oni pripadaju vladajućoj većini ili opoziciji. U parlament uvesti dogovor a poštovati Poslovnik do krajnjih granica. Država je organizovano opštenje ljudi povezanih među sobom duhovnom solidarnošću, koji uz to prizivaju tu solidarnost

u svojoj duhovnoj suštini nije ništa drugo nego otadžbina oformljena i ujedinjena javnim pravom ili drugačije rečeno mnoštvo ljudi povezanih zajedništvom duhovne sudbine koji uz to žive u jedinstvu na temelju duhovne kulture i pravopoznanja, pa kad naši studenti traže pravdu to je zapravo istinski osećaj koji je pokazao još i Cvijić. On je istraživao karakter našeg naroda.

kao što su Sveti Sava ili Njegoš ili potonji Vuk i Dositej ili Stojan Novaković, Tesla, Pupin i Mika Alas, pa Ivo Andrić i Crnjanski. Oni su postali i trasirali taj naš put i predstavili ga čitavom svetu. Pokažimo se dostojni da takav put mi možemo da nastavimo.Znam da postoji latinska izreka „dok si srećan imaćeš mnogo prijatelja, ali ako nastupe teška vremena ostaćeš sam“.

Nemojmo praviti ni razlike između našeg verujućeg srca i religioznog osećanja u odnosu na katolike koji veru vode od volje prema razumu ili protestanata koji veru vode od razuma prema volji, da ne kažem da su Isus i Muhamed svima bliski, da kažem da sve snage saberemo u jedinstvu i ljubavi. Pokušajmo i učinimo napor da ove tri stvari uradimo zajednički, da sazovemo jedan stub koji će odobriti patrijarh i predsednik Akademije, stub koji će označiti početak dijaloga i označiti želju da želimo da gradimo našu zemlju na najbolji mogući način.Hvala vam. Hvala vam, poštovani narodni poslaniče.Sada reč ima narodni poslanik Milenko Jovanov.Izvolite. **Milenko Hvala.Poštovana predsednice parlamenta, poštovani članovi Vlade, poštovani poslanici koji to jeste, narod Srbije ima prilike sada da vidi kako izgleda ono za šta se zalaže opozicija i koliko ti ljudi ne vode računa ni o čemu i ni o kome, osim o sebi.Danas sebi.Danas na dnevnom redu nalazi se zahtev, 4. zahtev studenata. To je ono što su i sami rekli da je za njih prihvatljivo, međutim oni nisu glasali da se ta tačka dnevnog reda danas uopšte nađe na raspravi, i to je jako važno da građani znaju.Sa druge strane, umesto da su raspravljali o tome, umesto da su govorili o tome oni su izabrali da celu ovu salu i celu ovu Skupštinu, ovu instituciju pretvore u bojno polje, u jednom momentu je zaista to tako i izgledalo, naravno na radost onoga ko je ovo uveo u politiku, na radost onoga čija je ovo ideja od samog početka bila, dakle na radost Aljbina Kurtija koji je ovo radio u Prištini mnogo pre njih. Onda možete, dragi građani, da vidite koliko je jadna naša opozicija i koliko su svi ovi jadni ljudi i bedni da nisu u stanju ni da smisle ništa drugačije nego da kopiraju Aljbina Kurtija, i to ne od ove, nego od pre nekoliko godina. Dakle, oni nisu u stanju da iskopiraju Aljbina Kurtija ni ono što radi sada, nego ono što je radio u neko prošlo vreme.Postavlja se pitanje zašto se to danas desilo i zašto imamo ovaj haos koji možete da vidite? Ovi ljudi ne predstavljaju više nikoga i to je ključni problem sa kojim se oni suočavaju. Od njih su se ogradili studenti, od njih se ograđuju građani na ulici koji protestuju protiv nas, od njih se ograđuju u članovi njihovih porodica, od njih se ograđuju svi. Od njih se nije ogradio samo onaj ko nije imao priliku da kaže da se od njih ograđuje, svi ostali jesu. Onda se postavlja pitanje šta je ovo ovde? Ovo je osveta. Ovo je njihova osveta studentima koji ih neće, Srbiji koja ih neće, institucijama u kojima ne mogu da pobede, ovo je osveta onih koji nisu u stanju da formiraju politiku, osveta onih koji nisu u stanju da osmisle bilo šta kreativno, ovo je osveta onih koji neće da institucije u ovoj zemlji rade.Podsećam vas, dragi građani, da je jedan od zahteva studenata upravo to da institucije rade svoj posao. Jel ovo institucija? Pa, jeste. Kakva institucija? Najvažnija institucija u ovoj zemlji?Pa, ko sprečava ovu instituciju da radi svoj posao? Pa, upravo predstavnici opozicije, oni koji kažu da su za studente, oni koji kažu da podržavaju studentske zahteve. Evo vidite kako ne daju da institucije rade svoj posao, baš kao što nisu dali Tužilaštvu u Novom Sadu da radi svoj posao, pa su ga blokirali danima, iako je baš to Tužilaštvo u Novom Sadu moralo da odgovori na pitanje ko treba da odgovara za pad nadstrešnice.Dakle, oni oni ne žele da rade institucije. Oni ne žele da se ispune studentski zahtevi i onda se ponovo postavlja pitanje – a zašto? Pa, zato što, kada se ispune studentski zahtevi, oni više ne postoje u javnom i političkom životu ove zemlje. Oni su i ovako ništa, a onda će i verifikovano biti ništa, ništa sa onom plavom zvezdicom kao na društvenim mrežama, jer onoga momenta kada studenti ispune svoje zahteve i vrate se studiranju, onoga momenta kada se deca budu vratila u škole, onoga momenta kada prestane haos u ovoj zemlji, tog momenta oni više nemaju nikakvu ulogu. Tog momenta oni se suočavaju sa sobom, sa svojim ništavilom i svojom nebitnosti na političkoj sceni.Ovoga dana, poštovani građani, da se održe izbori niko od ovih ljudi koji vidite ne bi prešao cenzus. Apsolutno nikoga od ovih ljudi ne biste videli u parlamentu. Ovoga dana da se održe izbori, od ponedeljka bi ovi ljudi mogli da dođu u Skupštinu samo kao turisti, da im turistički vodič kaže gde su nekada sedeli, da im turistički vodič pokaže šta je ono što Skupština danas ima ima da izloži, da im turistički vodič pokaže gde se nalazi biblioteka i šta novo ima u biblioteci, mada sumnjam da su u biblioteku uopšte i da bi spreči sopstvenu nebitnost, da bi sprečili svoje nestajanje s političke scene, oni su u stanju da ovu instituciju survaju u propast. Oni bi bili u stanju, poštovani građani, i imajte to u vidu, celu Srbiju da gurnu u pogibiju i u smrt.Ovo su ljudi koji su govorili o građanskom ratu u prethodnim mesecima. Ovo su ljudi koji su govorili da se mi nalazimo u građanskom ratu, samo kažu nema oružja. Pa, evo danas su doneli i oružje. Danas su doneli i oružje. Danas su doneli šok bombe. Danas su doneli topovske udare. Danas su doneli baklje. Danas su doneli suzavce. Danas je Miloš Jovanović prskao u oči biber sprejom poslanici Srpske napredne stranke. Sve smo to imali danas prilike da vidimo.Dakle, vidimo.Dakle, bes je ogroman. Neizvesnost pred njima ne postoji. Oni izvesno znaju da idu u političku prošlost i zato mi moramo da budemo mirni i moramo da radimo svoj posao.Znam, dragi građani, i dobijam i poruku, šta govorite i šta vam je ideja. Znam da biste najviše voleli da se sa ovim ljudima obračuna onako kako se sa šljamom i ološem obračunava u svakoj zemlji. Znam to.Ali, sa druge strane, ako imamo miran i trpeljiv odgovor, njihova osnovna ideja, a to je da izazovu građanski rat u Srbiji, neće uspeti. Da odgovorimo na bilo kakav drugi način, odgovorili bismo im onako kako oni žele. Prvo bi od sebe pravili žrtve, a onda bi u svakom pogledu gledali da izazovu opšte sukobe i građanski rat.Za one koji smatraju da nasiljem misle da promene vlast, da je prihvatljivo da se nasiljem promeni vlast, želim da kažem samo dve stvari, prvo, nećete uspeti u tome, i kao što vidite, ni oni neće uspeti u tome, neće, jer od toga nema ništa.Dakle, prvo, nasiljem se neće postići ništa, a drugo, malo mi je čudno da pretite nasiljem, kako ćete da nas šamarate, jašete, kako ćete da radite ovo i ono, a onda kao zečevi pobegnete kada pogrešno protumačite i i izmislite, na kraju krajeva, izjavu predsednika Republike, koji je rekao u Boru da će pozvati sve građane Srbije da dođu u Beograd da se održi jedan veličanstveni skup, a vi to protumačite kao poziv na nekakav na nekakav kontra-miting, ili ne znam šta. Dva dana se tresete ne od onoga što je predsednik Vučić rekao, nego od onoga što ste vi umislili da je on rekao. Pa, vas je strah od same ideje da se suočite sa nekim. Pa, vi stvarno mislite da ćemo mi da idemo u koloni po jedan, a vi da nas maltretirate. Ne znam šta bih vam rekao, ali jako grešite u svojoj proceni.Mi ćemo, kao što vidite, poštovani građani Srbije, da radimo i mi ćemo danas da raspravljamo i sutra ćemo da raspravljamo i ovih dana ćemo da vodimo raspravu o važnim predlozima zakona koji se nalaze na dnevnom redu. Mi ćemo, poštovani mladi ljudi u Srbiji, da vam omogućimo da kupujete stanove, kuće, nekretnine po jeftinijim kamatama, dakle, da to plaćate po povoljnim uslovima. To ćemo mi da vam omogućimo, a oni vam to ne daju. Pitajte ih zašto? Ja razumem da Miloš Jovanović nema problem sa stanom, on ima pet stanova u centru Beograda, pa mu nije bitno da li ćete vi ili nećete kupiti jedan, da možete da se odvojite od roditelja. Nama je bitno. Nama je bitno. Nama je bitno da pokrenemo taj točak, da se banke uključe i da to kasnije bude stalni program za mlade ljude u Srbiji da mogu jeftino da kupuje nekretnine, da zasnivaju porodice, da se podiže natalitet i sve ostalo.Nama je bitno da se verifikuje i ratifikuje ovaj sporazum, da se izglasa Sporazum sa Egiptom. Nama je bitno da uđemo na afričko tržište. Nama je bitno da naši poljoprivrednici mogu da prodaju svoje poljoprivredne proizvode u Africi. Nama je bitno da mogu ljudi od poljoprivrede još više da zarade, da ne pričamo o onome šta smo sve dali i kolike subvencije danas poljoprivreda dobija iz budžeta. Ali, želimo i da naš poljoprivredni proizvod uđe na svako tržište ove zemlje. Zato nam je bitan taj sporazum. Zato ćemo da ostanemo ovde i pored ove halabuke koju oni prave, jer ne mogu oni da pobede halabukom, mogu da pobede možda argumentima, kada bi ih imali, ali ih nemaju, a onaj ko nema argumenata, vidite i sami čemu pribegava.Važno nam je poštovani građani, dragi sapatnici, ako mogu da kažem, svi mi koji imamo kredite stambene ranije uzete, da nam Narodna banka Srbije ispuni ono što je predložila ovim izmenama i dopunama zakona, da se ograniče kamatne stope, da ne mogu to da nam podižu kako im padne na pamet. Nama je stalo da vi možete da funkcionišete i da imate kredit i da ga plaćate. Njima nije. Zašto? Zato što njima krediti ne trebaju. Kome od njih treba bilo kakav kredit? Šta oni znaju kako izgleda kada te pozove službenik banke i kaže nisi platio ratu kredita, kada možeš da je platiš, da li možeš sutra ili prekosutra? Šta oni znaju o tome? Baš ih briga za sve to.Nas, dragi građani, čeka mnogo važan period posle svega ovoga. Dakle, mi ćemo ove zakone, o njima ćemo raspravljati, mi ćemo ove zakone izglasati. Posle toga, glasaćemo za novu vladu Republike Srbije.Kao što ste imali prilike danas da čujete nekoliko puta, njima je ključno da oni budu ministri u toj vladi, i zato traže, doduše, odustali su od ovih ekspertskih, pošto znaju da nisu eksperti ni za šta, dakle, hajde da vidimo da se formira neka prelazna vlada. Prelazne vlade, zahvaljujući čvrstini, odlučnosti i stavu predsednika Republike Aleksandra Vučića, biti neće, i nijedan ovaj poslanik koga ovde vidite, dakle, i da nekim čudom dođe do toga da se predloži nekako ta prelazna vlada u ovom parlamentu, nijedan poslanik za to glasati neće. Pa, neka izglasaju svoju prelaznu vladu na nekom plenumu, neka se izdvoje ovakvi kakvi su, neka se dogovore ko će biti za šta ministar i neka uživaju, neka misle da su ministri.Oni su, poštovani građani, na prošloj sednici, kada su ministri ustali iz svojih klupa i otišli iz sale, seli na mesta na kojima sede ministri, jer valjda misle da onog momenta kad sedneš na mesto gde sedi ministar, tog momenta postaješ ministar. Kao što to nije istina, kao što je to glupost neviđena, tako je glupa i njihova prelazna vlada za ovu zemlju, ali nije za njih, jer je to još jedan pokušaj da u ovom svom haosu, pokušaju da isposluju nešto za sebe, da na studentskom radu, da na aktivizmu studenata oni postanu ministri, ne studenti.Zašto je ovo bitno, poštovani građani? Zato što i ti studenti kažu da ih neće i rekao sam već, ograđuju se od njih, a sa druge strane, i neke druge političke organizacije i neke druge političke grupacije koje su danas mnogo jače od svih njih zajedno kažu da neće njih da vide čak ni u toj prelaznoj vladi, koje biti neće. Dakle, za njih više nema mesta nigde. Eto, to vam je otprilike ono što oni rade.Sa druge strane, da nastavim, ono što nas očekuje je izbor redovne Vlade Republike Srbije, u punom kapacitetu, Vlade koja će imati podršku ovog parlamenta i Vlade koja će nastaviti da razvija Srbiju. U Vladi koja će nastaviti da razvija Srbiju ne mogu biti oni koji su prvo radno mesto dobili zahvaljujući tome što su postali poslanici u prethodnom mandati, ne mogu oni koji su i danas studenti, ne mogu oni koji su pokrali sve što se moglo pokrati u vreme kada su obavljali javne funkcije. Ti ljudi nemaju mesta u Vladi koja će raditi za Srbiju. Zato eventualno mogu u toj njihovoj prelaznoj, ali kažem, samo pod uslovom da izglasa plenum. Evo, sad oni ovako izađu napolje, kažu mi smo plenum, izglasali smo prelaznu vladu, pa nek se dogovore ko će šta da bude u toj vladi.Dalje, kada ta Vlada stupi na dužnost, nas čeka jako važan posao, a to je da se sve ovo što su uradili u prethodnim godinama, u prethodnim mesecima, a da vas podsetim zašto kažem godinama, zato što su i 2023. godine radili isto, i 2024. godine radili isto, dakle, sve ono što rade unazad u ovom periodu, da sve to nekako smirimo, spustimo, da komšija sa komšijom razgovara, iako zna da ovaj glasa za drugu političku stranku. To je san naš i to je vizija naše Srbije, da ljudi znaju da ne podržavaju istu politiku, a da se zbog toga ne hvataju za gušu, da zbog toga niko nikoga neće da jaše, da zbog toga niko nikoga neće da kolje, kao što oni kažu da će da rade. To je ono kakvu mi Srbiju sanjamo i želimo i postići ćemo to uz vašu podršku, kao što ste i uvek davali podršku za normalnu, pristojnu, stabilnu Srbiju.Ova Srbija njihova, Srbija progona, Srbija u kojoj se prave liste nepodobnih, Srbija u kojoj se obeležavaju kuće u kojima ljudi žive, a ne sviđa im se šta ti ljudi misle, ta Srbija nema perspektivu, ta Srbija nema budućnost i ta Srbija, ta nasilnička Srbija, koja vodi u građanski rat, će nestati sa političke scene onog momenta kada oni nestanu sa političke scene, znači, vrlo brzo.Onda da se vratimo tome da nam škole rade, da nastavnici u školama shvate da su oni tu zbog dece, a ne deca zbog njih, da imaju pravo na svoj politički stav, da imaju pravo na svoj oštar opozicioni politički stav, ali da nemaju pravo da uskraćuju deci prvu ljubav, simpatije, razmenu užina, priče o tome kako i šta će da rade na raspustu, da analiziraju ko je kakav film pogledao. Nemate pravo to da radite, dame i gospodo prosvetni radnici. Nemate pravo da ostavite dete sa naučena četiri slova azbuke, jer mora da nauči sva slova.Moraćemo da pronađemo način kako ćemo da premostimo sve ove mesece nerada u prosveti, kako će ta deca koja završavaju školu moći da se upišu, moraćemo da odgovorimo na pitanja kako će se nastaviti školska godina na fakultetima, jer i tu, za razliku od njih, mi mislimo na vas, poštovani studenti, jer je nama stalo da vi završite svoje fakultete i onda služite ovoj zemlji i sebi naravno ispunjavate svoje ambicije. Njih naravno nije briga, jer evo ovaj što dovikuje on prvi nikada nije završio fakultet, a stariji je od mene čovek, baš briga da li ćete vi ikad završiti fakultete. Oni bi najviše voleli da vi doveka ne idete na nastavu, da vi narednih godina protestujete i blokirate, jer je to jedini način da oni žive.Nama je sa druge strane važno da se vaši zahtevi ispune, jer vaši zahtevi za nas apsolutno nisu bili neprihvatljivi od prvog trenutka. Kada ste rekli da se daju sva dokumenta vezana za nastrešnicu, dali smo. Rekli ste – nije to, dajte još, dali smo još. Tražili ste da ne odgovara onaj koji je učestvovao u napadu na policiju, ko je pravio haos, i to ste dobili. Tražili ste da odgovaraju oni koji su odgovorni, koje institucije ove zemlje proglase za odgovorne ili sumnjaju da su odgovorni. Evo, da vas obavestim, ako niste znali, podignuta je optužnica, danas je podignuta optužnica, za osumnjičene za ono što se desilo što se tiče nastrešnice, ali da vas obavestim i o tome da su upravo Šolakovi mediji, mediji koji nikako ne podržavaju vlast, danas objavili ili ovih dana, juče ili danas objavili mišljenja stručnjaka za koje vam je takođe stalo i do koga vam je takođe stalo, koje kaže da bi ta nastrešnica pala ovako ili onako i da nema veze sa korupcijom nego sa nemarom. Hajde Hajde da vidimo da li ćete poverovati. Ja vam pozivam da pogledate to sve, pa da li ćete poverovati svim tim ljudima? Uglavnom, to su ta tri vaša zahteva, ono što je do nas, to je ovaj četvrti.Dakle, precizirali ste ono što ste mislili da je bitno za univerzitet, predstavnici univerziteta su proširili svoju autonomiju u odnosu na Republiku Srbiju kao što vidite ni sa čim nemamo nikakav problem. Mi ćemo danas raspravljati i glasati za to da se vaš četvrti zahtev ispuni, a razmislite dobro, ja sam neke odgovore ponudio, zašto ovi ljudi koji kažu da vas zapravo podržavaju u borbi protiv nas nijedan vaš zahtev nisu želeli da ispune nikada nijedan? Imali su jedan jednostavan zahtev koji ste im postavili, vrlo jednostavan koji je glasio - nemojte dolaziti na naše skupove, nemojte se grebati o ono što mi radimo,

I to vam je tako stalno. Nema tragedije na koju se nisu nakačili, nema pokušaja koji nisu primenili u ovoj Skupštini da je zaustavi da radi.Kao što rekoh i da zaključim time, Srbija će nastaviti, Srbija neće stati, ma koliko se oni trudili, Srbija će biti divno mesto za život za sve njene građane zahvaljujući nama, a ne zahvaljujući njima. Srbija će nastaviti svoju politiku. Srbija će nastaviti politiku predsednika Vučića. Srbija će nastaviti politiku koja je danas, po prvi put posle dugo godina, svrstava na stranu onih koji su pobednici na izborima u svojim velikim zemljama. Neće zaustaviti taj put Srbije. Neće nas vratiti ni preko USAID, ni preko bilo koga drugog, neće nas vratiti ma koliko para upumpali, ma koliko pokušaja imali, ma koliko nasilni bili. Neće nas privezati lancima za svoje liberalno-fašističke gubitnike koje više niko u svetu neće. Neće Srbija biti jedina liberalno-fašistička zemlja zato što to oni hoće! Neće!Dakle, ispunićemo vam zahtev, a onda vi vidite šta ćete i kako ćete dalje za Srbiju ili dalje sa njima. Mi smatramo da vam je tu izbor lak, jer uz svakom izboru Srbija mora biti jedini izbor i uvek za Srbiju i samo za Srbiju. Hvala vam. Živela Srbija.

poslaniče.Mi nastavljamo sa radom.Još jednom ću reći, dok sam ja na čelu Narodne skupštine Republike Srbije i dok je SNS deo parlamentarne većine i okosnica parlamentarne većine, ova Narodna skupština će raditi. Dok sam ja na čelu Narodne skupštine, možete da pištite, možete da vrištite, možete da koristite vuvuzele, sada smo videli i jaja i šok bombe i suzavce i sve ono čemu vas je naučio Aljbin Kurti, ali mi ćemo nastaviti da radimo. Narodna skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Pomirite se sa tom činjenicom. Ako ne želite da radite, napustite salu Narodne skupštine. Ako želite da smetate i dalje pokazujete građanima Republike Srbije kakve ste siledžije i nasilnici, teroristi pre nego političari, i to je u redu. Nećete nas sprečiti da nastavimo da radimo.U tom smislu, želim da obavestim narodne poslanike da danas nećemo imati pauzu za ručak zato što je potrebno više da radimo, efikasnije da radimo i da dođemo do toga da što pre usvojimo izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju kako bi studenti u blokadama znali i videli da je taj zahtev realizovan, ispunjen i da smo mi tu za njih.Pošto mi tu za njih.Pošto nemamo više prijavljenih po poslaničkim grupama, idemo na listu.Reč ima Slađana Šušnjar.Izvolite. poštovani ministri, poštovane kolege, pre svega, kao članica SDPS i kao žena, želim da osudim nasilje koje se danas desilo u Skupštini prema našim koleginicama, a koje su bile na svom radnom mestu. Isto tako, smatram da je važno da danas razgovaramo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, jer sa ovim izmenama i dopunama visoko obrazovanje postaje dostupnije i svakako kvalitetnije. Troškovi školarine samofinansirajućih studenata na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija umanjuju se za 50%. Studentima će se direktno iz budžeta refundirati polovina iznosa školarine koje su studenti platili visokoškolskoj ustanovi i ovim izmenama budžet za visoko obrazovanje se povećava za 20%, odnosno 12 milijardi dinara, što je u skladu i sa zahtevom studenata. Kroz veća izdvajanja iz budžeta sigurno je da će se kvalitet visokog obrazovanja podići.Sada se prvi put uvodi obaveza osnivača da obezbedi sredstva za troškove studijskih programa i ustanova, isto tako da se obezbede dodatna sredstva za povećanje plata zaposlenih u visokom obrazovanju od plata za mart mesec ove godine.Ono što je posebno važno jeste da se unapredi relevantnost visokog obrazovanja uvođenjem različitih programa,

Ovim izmenama i dopunama obezbediće se da nastavnici ne ostanu bez nastavnog znanja i zvanja i ugovora o radu u slučaju da konkurs ne bude sproveden u zakonom predviđenom predviđenom roku za to. Dalja internacionalizacija visokog obrazovanja podrazumeva da se preciziraju uslovi i način upisa stranih studenata na naše visokoškolske ustanove. Visokoškolske ustanove dobijaju još veću autonomiju kroz promenu sastava organa upravljanja i to je ono što je veoma važno. Menja se učestvovanje predstavnika osnivača sa 30 na 25% u korist zaposlenih i isto tako zaposleni učestvuju sa 60 umesto do sada sa 55% svojih predstavnika. studenata ostaju isti 25%.Skraćuje se mandat organa upravljanja sva četiri na tri godine. Jasnije se definiše trajanje master akademskih studija u odnosu na prethodno završene studije, a sve to doprinosi unapređenje teksta zakona kroz preciziranje i usklađivanje pojedinih odredaba.Socijaldemokratska partija Srbije smatra da bi danas trebali razgovarati o setu zakona koji se odnose i na osnovno i srednje obrazovanje, a posebno o radnom statusu veroučitelja, koji će izmenama i dopunama ovog zakona moći da zasnuju odnos na neodređene radno vreme uz saglasnost nadležnih organa, tradicionalne crkve ili verske zajednice kojoj pripadaju.Isto tako, naši građani treba da znaju da se državna matura za učenike koji završavaju srednje obrazovanje za četvorogodišnje trajanje za školsku 2028. - 2029. godinu.Ono što posebno bi trebali svi ovde da pohvalimo, uvažimo i da o tome razgovaramo, jesu krediti koji se uvode za mlade i pored značaja obrazovanja, o kome sam do sada govorila, vrlo su važni efekti i standardi politike, koji imaju uticaj na brojne oblasti života, zasnivanje braka, porodice, karijere, odlučivanju o mestu stanovanja, ali isto tako i pronalaženju posla u tom mestu.Subvencionisani krediti zahvaljujući njima, oslobođena su plaćanja troškova kredita mladi ljudi, učešće se smanjuje sa 20% na 1%, i takođe država će subvencionisati kamatne stope u prvih šest godina, u periodu kada mladi započinju svoju karijeru.Ulaganjem karijeru.Ulaganjem u mlade, ulažemo u bolju i sigurniju budućnost. Iz tih razloga Socijaldemokratska partija Srbije podržaće set ovih zakona. Hvala vam.

ministar Siniša Mali.Dobro, hajde onda nastavljamo po listi, pa ćemo da vidimo šta je sa sistemom, pa će ministar da se javi nakon toga.Dakle, sada reč ima narodni poslanik Hadži Milorad Stošić.Izvolite. Poštovana predsedavajuća, uvaženi članovi Vlade sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije,

Iako je naša partija pre dve decenije, izvorno osnovana pre svega kao stranka koja se primarno bori i interesuje za poboljšanje ekonomskog i socijalnog položaja penzionera i socijalno ugroženih građana, odnosno za status i maternji položaj naših najstarijih sugrađana mi ćemo svakako podržati i predloge ovih zakona koji se dati brojne ekonomske olakšice vezane za položaj mlađih kategorija stanovništva.Dobro je što se predloženom Sedmom tačkom dnevnog reda predviđa državno subvencionisanje stambenih kredita za mlade u iznosu od 15 miliona evra. Ovim zakonom se potvrđuje značaj projekata koji se realizuju preko Ministarstva za brigu o selu, posebno značajna data podrška je kupovina seoske kuće sa okućnicom na selu za mlade bračne parove, kojom se dosad dodelilo 3.520 kuća

izgradnju stanova za sve kategorije u narednim periodima. Naravno, sve to bi moglo biti osavremenjeno i primereno današnjoj situaciji. To bi iziskivalo duže planiranje i pripreme, ali mislim da bi takav kontinuiran program dao dugoročno odlične rezultate i daleko veće efekte od subvencionisanja bankarskih kredita, što je trenutno jedino moguće rešenje za pomoć mladim ljudima, da dođu do svoje prve nekretnine i prvih svojih stanova.Kod zakona u oblasti obrazovanja ključno je da će se ići na smanjenje iznosa školarina na visokoškolskim ustanovama, čiji će deo refundirati država iz svog budžeta. Samo se nadam da će niži iznosi školarine biti podstrek mladim ljudima da zaista prionu na studiozni rad i da ih ti iznosi finansijskih davanja kao i njihovih porodica neće olenjiti i usporiti im studiranje.Izmenama Zakona o osnovama vaspitanja i obrazovanja obrazovanja rešiće se radno pravni položaj veroučitelja u pravcu stvaranja mogućnosti za njihovo stalno zapošljavanje u školama

Četrnaestoj tački dnevnog reda nalazi se kraći predlog dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Njime se rešava pitanje mogućnosti korišćenja subvencija i podsticaja za poljoprivredno zemljište koje je svojinski pravno status postaje sporan iz različitih razloga, a pojedini poljoprivrednici i dalje koriste i obrađuju.U podacima smo videli da to prijavljeno zemljište uopšte nema. Naime, radi se da preko 70 hiljada hektara koji se nalaze u pravnoj neizvesnosti koje neko od poljoprivrednika obrađuje, pa je samim tim i opravdano da mu se uloženi trud u vreme nadoknade, kao i za redovno obrađivanje zemljišta koje ima u nespornom posedu.Istovremeno skrećem pažnju da se ovde ne radi o tuđoj zemlji, koju je neko nesavesno uzurpirao, da imamo još veće količine zemlje koja je svake godine u parlogu jer niko je ne obrađuje, a da interesenata koji bi je obrađivali sigurno ima. Iako je to osetljivo pitanje, raspolaganje tuđom celinom, mislim da bi ovde trebalo razmisliti kako da se takav režim stavi u svoju punu funkciju kroz odgovarajuća zakonska

zakona u oblasti bankarstva, deviznog i finansijskog poslovanja Narodna banka Srbije predložila je da se zakon u ovoj oblasti dopuni u pravcu daljeg osavremenjivanja odluka davanja dodatnih kontrolnih nadležnosti i mehanizama Narodnoj banci Srbije za nadzor poslovanja u oblasti digitalnih valuta i drugih savremenih sredstava plaćanja,

sa Makedonijom, sa perspektivom da se u dogledno vreme i sa te strane uvede sa razvojnih sistemom drugih država i time još više dodatno osiguramo domaću energetsku bezbednost i stabilnost, posebno bitku za jug i jugoistok

prihodi.Poštovani narodni poslanici, naša poslanička grupa PUPS-Solidarnost i pravda će u danu za glasanje dati svoju punu podršku za usvajanje svih zakonskih predloga sa dnevnog reda današnje sednice.Poštovani prijatelji, uvaženi građani Srbije, zahvaljujem se na pažnji. Želim vam svako dobro i živela Srbija. Hvala puno.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, novog zakona o visokom obrazovanju. Malopre je jedan poslanik rekao da je ukupno izdvajanje iz budžeta 12 milijardi dinara. Hoću samo da ispravim to, dakle, nije 12, nego 18 milijardi dinara predlogom novog zakona povećano izlaganje iz budžeta za visoko obrazovanje. Dvanaest milijardi je bio zahtev studenata da se poveća budžet za visoko obrazovanje za 20%, dodatnih šest je posledica razgovora i pregovora koje smo imali sa rektorima svih univerziteta iz Srbije, dakle ukupno 18 milijardi dinara za naše visoko obrazovanje.Inače, ono što mi je veoma važno, deo tog novca će se iskoristiti za smanjenje školarine, 50% smanjenje školarine za sve samofinansirajuće studente u Srbiji. To je prva izmena i veoma važna, ali dodatno pokrivamo takođe i rashode za zaposlene, kao i materijalne troškove visokoškolskih ustanova.Prvi put se uvodi obaveza osnivača, dakle države Srbije, da obezbedi sredstva i za troškove akreditacije sudijskih programa i ustanova u Republici Srbiji, kao i troškove relevantnih međunarodnih akademskih Dakle, i taj deo će pokrivati ubuduće država.Ono što je posebno važno regulišu se i dodatna prava nastavnika i saradnika u pogledu plaćenog odsustva, ako i u pogledu mirovanja prava i obaveza iz radnog odnosa i izbornog perioda i konačno učešće predstavnika države u organima upravljanja visokoškolskih ustanova se smanjuje sa 30 na 25%. Dakle, više prava upravljanja ide onima koji su zaposleni u visokoškolskim ustanovama i upravo je to bio jedan od zahteva svih svih univerziteta u našoj Srbiji, tako da smo na ovaj način ispunili ne samo zahteve studenata, nego i zahteve svih rektora svih univerziteta, državnih univerziteta u Srbiji.Još jednom ukupan iznos izdvajanja iz budžeta svake godine po osnovu ovog zakona, a za visoko obrazovanje biće 18 milijardi dinara, svake godine 18 milijardi dinara. Hvala puno.

poštovane koleginice i kolege, poštovane građanke i građani Republike Srbije, na samom početku moram da osudim ovo sramno ponašanje opozicije koje vidimo od početka ove sednice, a videli smo i suzavac, videli smo i dimne bombe, vidimo sada i pištaljke i vidimo da da njima apsolutno ništa nije sveto ni Srbija, ni narod, a ni naše koleginice kojima se trenutno bore za život.Ovu sliku koju danas šaljemo iz Skupštine može da bude samo na zadovoljstvo naših najvećih neprijatelja naše države kao što vidimo da je zadovoljstvo ovim što vidi, izrazio samo Aljbin Kurti. Ono što želim da poručim građanima da se ne brinu, jer ćemo svi mi zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem ostati na putu odmerene Srbije, pobediće pristojna Srbija i pobediće napredna Srbija.Izvinite, svi građani i građanke Republike Srbije, je i nas sramota od ovoga što vidimo danas u Skupštini, a danas su pred nama su važni zakoni.Ja ću se osvrnuti na neke koji su usmerene ka budućnosti naše zemlje, ka mladima i njihovim porodicama. Naša odgovornost ogleda se u tome što pomažemo mladim ljudima u Srbiji, obezbeđujemo najbolje moguće uslove za obrazovanje, rad i život kako bi mogli da imaju i srećnu i sigurnu budućnost.Predloženi

zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju sadrži konkretne promene koji su u direktnoj koristi našim studentima.Povećanjem budžeta

ali i da povećanje plata zaposlenima biće dodatno povećanje plata od 6% na već onih 11% u ovom sektoru. znači da će naši studenti imati kvalitetnije obrazovanje, a profesori će biti bolje plaćeni što doprinosi poboljšanju kvaliteta celokupnog obrazovnog sistema.Ovaj zakon uvodi i važnu meru za sve samofinasirajuće studente. Pomoć od 50% povrata, plaćanje školarine za studente, biće od ogromne koristi za mnoge porodice u finansijskom smislu, a to će omogućiti mladima da se usmere na studiranje, a ne na brigu o troškovima.Zakon koji takođe danas razmatramo, a koji se odnosi na garantnu šemu i subvencionisanje kamate za kupovinu prve stambene nepokretnosti isto ima za cilj da pomogne mladima, da stvore temelje za svoju budućnost. Mladi ljudi u Srbiji žele da postanu vlasnici svog stana, ali visoko učešće, visoke kamate predstavljaju ogromne prepreke.

što im daje stabilnost i sigurnost, ali i šansu da počnu život na boljim osnovama sa manje briga.Ova dva zakona nisu od koristi samo studentima i mladima, kredit mogu da apliciraju i oni koji su zaposleni na neodređeno vreme, ali oni koji su zaposleni na određeno vreme, pa čak i nezaposleni studenti koji će imati samo solidarno jemstvo u kreditno sposobnog člana porodice. To je pozitivan efekat za mlade ljude, ali za njihove porodice, jer će im rata kredita biti manja od zakupa stana ukoliko to danas plaćaju i to sa mogućnošću grejs perioda od godinu dana i sa subvencionisanim kamata od druge do šeste godine. Tako će recimo za stan od 75.000 evra biti učešće od samo 750 evra. Ako je kredit recimo uzet na 35 godina, prve grejs godine biće rata biće rata samo 93 evra, dok će 124 evra subvencionisati država.Od druge do šeste godine rata će iznositi 175 evra za korisnika i 124 evra za državu, a nakon toga 340 evra, uz stalnu mogućnost prevremene otplate kredita.Aleksandar Vučić i SNS brinu o budućnosti mladih i njihovim potrebama, i to ne kroz prazne priče, već kroz ovakve konkretne zakone i mere koje se donose i prave, ali brze rezultate. Dok za to vreme opozicija pokušava da manipuliše mladima, da ih koristi za svoje lične i političke ciljeve, što smo videli i danas ovim nasilničkim i sramnim ponašanjem u Skupštini. Mi činimo za to vreme konkretne korake, koji se odmah mogu videti u svakodnevnom životu, kroz bolje uslove za sve građane.Ovo nije prvi put da se država pokazala kao snažna podrška i mladima i porodicama i deci. Setimo se samo šta je do sada sve urađeno u oblasti pronatalitetne od povećanja prilikom rođenja prvog deteta, gde mladi roditelji dobijaju pomoć države u iznosu od 500.000 dinara, za drugo 750.000 dinara, za treće čak 2.422.500 dinara. Da vas podsetim, pre samo 10 godina, 2012. godine, kada su ovi ljudi koji danas ovako viču bili na vlasti, ta pomoć iznosila je 223.693 dinara. dinara. Znači, danas je 10 puta više u odnosu na 2012. godinu. Za četvrto dete danas je pomoć države čak 3.187.500 dinara, pa sve do subvencionisanja prve nekretnine za majke u iznosu od 20.000 evra. Naša borba za natalitet nije nova, a ovi zakoni su samo nastavak posvećenosti tome da mlade porodice imaju podršku kakvu i zaslužuju.Dame i gospodo, u ovom trenutku se vidi jasna razlika između vlasti i opozicije. Opozicija koristi mlade ljude i njihove potrebe kao alat za političke manipulacije, danas su to i potvrdili, dok mi pružamo konkretna rešenja.Zakon o subvencionisanju stambenih kredita i izmene Zakona o visokom obrazovanju nisu puki politički izveštaji. To su konkretne mere koje će doneti bolji život našim građanima i mladima. Mi o mladima ne govorimo samo. Mi im i pomažemo. Predloženi zakoni i politike su deo naše šire strategije za jačanje Srbije, i to ne u narednim decenijama, već sada, odmah. Država koja ulaže u mlade, ulaže u svoju budućnost. Srpska napredna stranka je stranka koja brine o deci, o studentima, o mladim porodicama i koja čini sve da im obezbedi bolji život.Na kraju, želim da ukažem na jednu ključnu poruku. Rad, a ne rat.

mere.Opozicija pokušava da stvori pometnju, sprovodi nasilje, koristi mlade ljude za svoje interese i dolazak na vlast bez izbora, dok se mi bavimo stvarima koje su zaista važne. Bavimo se obrazovanjem, zapošljavanjem, stambenom sigurnošću, podrškom porodicama. Mi verujemo da je rad ključ za bolju budućnost, a ne podela, haos i rat.Želimo da gradimo, da radimo na budućnosti naše dece i učinimo Srbiju mestom u kojem će naši mladi ljudi moći da žive sigurno, da se obrazuju i da grade svoje karijere, bez straha, nesigurnosti i političkih tenzija. Naša odgovornost je da stvorimo uslove za još veći napredak i u tome nećemo odustati. Mi biramo put stabilnosti, ne destrukcije, put koji vodi ka boljom budućnosti za sve naše građane.Dragi građani, prelazne Vlade neće biti, jer se u Srbiji poštovala, poštuje se i poštovaće se vaša volja. Mi hoćemo rad, a ne rat. I kroz ovaj rad, posvećenost i konkretna dela, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, stvorićemo još bolji život za mlade, za studente, za porodice i za našu Srbiju. Hvala. Pogledajte je da je ova opozicija toliko protiv studenata. Čoveče, što toliko pište i vrište i vuvuzele, samo da ne usvojimo ovaj Zakon o visokom obrazovanju. Dakle, zaista sam zbunjena, ljudi, pa zar niste rekli da ste uz studente? Baš vas briga za studente?

na samom početku želim da istaknem da mi iz SVM smatramo da je održavanje ove sednice od izuzetnog značaja za naše društvo. Mislim da nam je svima jasno da je neophodno, u najboljem interesu građana Republike Srbije da pristupimo rešavanju nastale situacije u društvu i upravo to i činimo na ovoj sednici.Rešavamo jedan od bitnijih studentskih zahteva koji se tiče većeg izdvajanja države za visoko obrazovanje. Sredstva će biti usmerena na smanjenje školarina, država preuzima 50% za materijalne troškove fakulteta i na studentski standard uopšte. Izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju doprineće unapređivanju i dostupnosti visokog obrazovanja umanjivanjem troškova školarine koji plaćaju studenti za 50%, takođe unaprediće se kvalitet visokog obrazovanja kroz veća izdvajanja iz budžeta za rashode za zaposlene i materijalne troškove visokoškolskih ustanova.Prvi put se uvodi obaveza osnivača da obezbedi sredstva i za troškove akreditacije studentskih programa. Unapređuje se relevantnost visokog obrazovanja kroz uvođenje programa postdoktorskog usavršavanja koje mogu da organizuju univerziteti.

rada.Predloženim izmenama Zakona doprinosi se i većoj autonomiji visokoškolskih ustanova, kroz promenu sastava organa upravljanja univerziteta, fakulteta i akademija strukovnih studija, zato što se učešće predstavnika osnivača u organima upravljanja smanjuje sa 30 na 25% u korist predstavnika zaposlenih na visokoškolskim ustanovama, pa je zastupljenost zaposlenih sada 60%, umesto dosadašnjih 55%.Sve su to mere koje se preduzimaju sa ciljem ispunjenja studentskih zahteva i unapređenja položaja studenata.Kao što se i ovom sednicom studentski zahtevi polako, ali sigurno pretvaraju u konkretna rešenja i zakone, tako je i vreme da uzavrele emocije pređu u racio, u logiku i činjenice šta je po naše društvo dobro i korisno, a šta nije.

to je razumljivo i normalno i oni, za razliku od nekih, imaju puno pravo na to. Sa tim u vezi moramo imati u vidu da sve što upoređujemo sa idealnim mora biti lošije, bez obzira na to što je to nešto mnogo bolje od onoga što je bilo pre pet, 10, 15 godina. Evidentne i očigledne rezultate ne treba uzimati zdravo za gotovo, a budimo iskreni i realni, mnogo je rezultata, mnogo je oblasti u kojima je bez ikakve sumnje ostvaren značajan napredak.Jedan napredak.Jedan za nas od najvažnijih rezultata i kao sjajan primer onoga o čemu sam već govorio prelaska emocija u racio svakako je istorijsko pomirenje naših naroda. To je često spominjana tema, ali isto tako i sjajan primer kako se promenom stava i pristupa može napraviti iskorak u najpozitivnijem smislu.Pored primera koji dajemo svojoj deci, postavljenih u temelju istinskog prijateljstva, uz stratešku saradnju dve države i dva naroda, koja iz godine u godinu donosi svoje rezultate, međunacionalnih incidenata skoro da i nema, a nažalost bilo ih je. Saradnja u oblasti bezbednosti i energetike, ekonomska saradnja, uzajamna podrška u međunarodnim organizacijama, sve su to benefiti u kojima svi mi uživamo.Još jedna jako važna stvar. Moramo imati u vidu da su građani Republike Srbije koji čekaju rešenje situacije u kojoj se nalazimo u većini, zato što je najvećem broju građana ipak stalo do napretka, razvoja, a pre svega mira i stabilnosti. Ljudi žele da se vrate normalnom životu, svojim svakodnevnim aktivnostima i takvi ljudi su u većini, ma šta ko mislio. Iz tog razloga, mi ćemo podržati predloge zakona koji su na današnjem dnevnom redu.Savez

imate još nešto da bacite? Imate još nekako da pokušate da sprečite usvajanje Zakona o visokom obrazovanju? Imate još nekako da sprečite ispunjenje studentskih zahteva?

odnesite ta jaja nekoj porodici kojima treba kao što je porodica Dunje Markovići. Idite, odnesite, nekome je potrebno, ne bahatite se više.Nasilnici, teroristička banda koja hoće da blokira rad institucije. Kada ćete naučiti da mi odustati nećemo? Kada ćete naučiti da vas se niko ne plaši? Kada ćete naučiti da će Srbija nastaviti da radi? Nećete blokirati Skupštinu. Nećete sprečiti usvajanje Zakona o visokom obrazovanju, nećete sprečiti ispunjavanje studentskih zahteva i nećete nas sprečiti da otvorimo tržište Afrike za naše poljoprivrednike.Bando

I, šta mislite da ćete ovako da zaustavite Srbiju? Šta vi mislite da smo mi kukavice, pa ćemo da vam se pomerimo? Taj film nećete gledati. Još jednom vam kažem. Možete da nas ubijete, ali nas nećete sprečiti da radimo za Srbiju. Nećete nas sprečiti da radimo za Srbiju. Ne postoji ta šansa.

će videti da će ova Narodna skupština uradi svoj posao i da će im biti smanjene školarine 50%, koliko god se se vi uprli da se to ne desi.Pogledajte, poljoprivrednici ko hoće da nemate ulaz na tržište Afrike. Pogledajte roditelji, pogledajte mladi ljudi ko želi da zabrani da imate jeftine stambene kredite. Pogledajte poštovani

Jači smo mi nego što vi ikada možete da zamislite. Pa, neće pristojna Srbija odustati pred teroristima.

ne to nije tačno, govorim iz parlamenta Republike Srbije, a ovo je atmosfera koju parlament Republike Srbije nije video nikada.Poslanici opozicionih partija imaju hepening koji je za mene nesvakidašnji, osim što fizički nasrću na svakog od nas ko pokuša da govori, koriste dimne bombe i suzavce, gađaju nas jajima, vodom, koka-kolom, ne znam šta je sve uneto u salu. U pauzi ovih fizičkih obračuna sa nama prate kako se kotiraju na društvenim mrežama jer im je to verovatno važno. važno. Apelujem da im objasnite kako se posle ovog skandaloznog ponašanja kotiraju na društvenim mrežama.Nije ovo prvi put da se događa u Srbiji, ove smo slike u nekom blažem formatu gledali iz južne srpske pokrajine. Poslanica koja je nakon okupacije pokrajinskog parlamenta u Prištini sprovela ovakav hepening zvala se Donika Bjerta, recimo, možda sam pogrešila prezime i pripadala je partiji Aljbina Krutija, odnosno čuvenoj Vetevendosje. Ovo je prepisan model, ali ovog puta prenet u parlament Republike Srbije sa ambicijom da se valjda objasni da ne postoji razlika.Da li su uslovi humani u kojima danas govorimo? Ne. Da li je lako obraćati se građanima Srbije? Ne, ali je važno obratiti se svima vama koji ste koristili olovku i svoje poverenje ukazali ovima koji danas bacaju i dimne bombe i suzavac. Mene ne mogu da ometu, ja sam navikla na ove teške terorističke situacije pošto dolazim sa Kosova i Metohije, nije ovo prvi put i neće uspeti da urade ono što je bila tendencija da najvažniju instituciju Republike Srbije, parlament Republike Srbije zaustave, ponište i samim tim Srbiju bace na kolena.Koliko kolena.Koliko god uslovi bili nehumani, narodni poslanici svesni odgovornosti jer su dobili poverenje građana, radi će svoj posao. Kapacitet pluća koji imaju da bi duvali u ove pištaljke zadivljujući je, nivo bezobrazluka prevazilazi čak i divljenje. Mislim da gospoda iz opozicionih partija bez razlike, nećete mi verovati svi sinhronizovano učestvuju u ovome zaslužuju da uđu u Ginisovu knjigu rekorda po nivou bezobrazluka, po nivou mržnje u odnosu na sopstveni državu, po nivou mržnje u odnosu na sopstveni narod i po potrebi da se zaustavi donošenje seta važnih zakona.Čuli ste razne izgovore koji na primer treba da budu da je ovo Vlada koja je u tehničkom mandatu što nije tačno, ovo je koleginica Tepić, možda je ne vidite, ali je čujete, ja ne znam kako se zove ovo čime maše, ali joj odlično ide i prosto prosto sam očarana momentom, i ja sam ubeđena da su joj poverenje dali da bi vrtela ovu spravicu. Kako se zove ova spravica? Niko ne zna. Evo kažu mi da se ovo zove čegrtaljka, to je gornja granica kreativnosti boraca za prava građana i građanki Srbije.Marija navija da to bude jače, a ja zaista pokušavam da odavde,

vi koji ste mesecima na svojim protestima sa zahtevom o kome danas razgovaramo, ova gomila ljudi se krila iza vas puna tri meseca, ova gomila ljudi vas je deklarativno da sruši vaš prvi zahtev, zahtev da institucije Srbije rade u punom kapacitetu. Ovo je najvažnija institucija Srbije koja ih plaća da bi duvali u vuvuzele, pištaljke i vrteli ovo za šta su mi rekli da se zove čegrtaljka.Nivo dima je visok,

ovi zakoni će biti usvojeni. Hvala vam, meni ne stoji ništa lepše od zastave Republike Srbije. Hvala vam kolege, to je zastava zbog koje govorim i to je zastava zbog koje ću uvek govoriti.